Слава Україні! Шановні народні депутати, нагадую, що Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно. Тому сьогодні, відповідно до прийнятих нами постанов "Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах воєнного стану" та "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року", за пропозицією Погоджувальної ради, депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. народні депутати, за доброю нашою традицією давайте розпочнемо нашу роботу з виконання Державного Гімну України.

Слава Україні! Шановні народні депутати України! Понад 3 місяці триває повномасштабна військова агресія, яку розпочала Російська Федерація проти України. Ми віримо, що обов'язково здолаємо ворога, бо захищаємо справедливість, стоїмо на стороні правди, добра і світла. На превеликий жаль, війна продовжує забирати у нас наших мужніх і самовідданих воїнів. Прошу вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять захисників і захисниць, які віддали своє життя заради суверенної незалежної європейської держави. Вічна шана, вічна пам'ять героям. Вшануємо також пам'ять мирних громадян загиблих від рук російських окупантів.

Прошу сідати. Шановні народні депутати, переходимо до роботи. На Погоджувальній раді ми домовилися перед початком розгляду питань порядку денного надати час до 3 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. Шановні колеги, я також хочу нагадати, що сьогодні у нас буде висока гостя о 13:30. Також я хочу попросити народних депутатів, які ведуть прямі трансляції з залу Верховної Ради України утриматися від цього і викладати всю інформацію про засідання через 30 хвилин після його завершення. Шановні колеги, звертаюсь до вас з таким безпековим питанням. Починаємо з виступів фракцій і груп, прошу представників фракцій і груп записатися на виступи.

Слово надається народній депутатці України Клименко Юлії Леонідівні, фракція політичної партії "Голос". Будь ласка, Юлія Леонідівна. Шановні колеги, добрий день шановні українці! Сьогодні у нас насичений порядок денний і є гості. Але ми дуже раді і дуже вітаємо, що сьогодні порядок денний включає постанову про звернення до РНБО з приводу санкціонування одіозних діячів Російської православної церкви, а саме постанову 7332. Поки у нас ідуть активні бойові дії ми з вами, наше з вами завдання в тилу очищати нашу країну від "русского мира". І "русский мир" в тому числі представлений такими діячами як Кирило і його колеги, які фактично є олігархами, церковними олігархами, які прикриваються церковними рясами, нічого спільного з релігією і духовністю вони не мають. Нагадаю, що Кирило, він же Гундяєв, є ідеологом "русского миру", який несе війну і руїни в Україну. Саме він вбив в голову Путіну "руський мир", який його чекає тут, які чекають російські війська з квітами, хлібом і сіллю. він повинен за це понести відповідальність за ту пропаганду, дезінформацію, яка несе, Російська православна церква, багато років в Україні і продовжує нести фактично освячуючи вбивства і геноцид українців. Гундяєв називає війну в Україні драматичними подіями, він не говорить, що це війна. І навіть не згадує, що під час війни загинуло більше цивільних мешканців ніж військових. Більше цивільних українців вбито в нашій країні, за попередніми розрахунками це більше 40 тисяч мирних мешканців, які загинули від рук і від російських ракет. "Русский мир" просуває не лише Кирило. Цю брехливу ідеологію проповідують митрополит Волоколамський Іларіон та протоієрей Микола Балашов. Вони також є в санкційному списку. Ще один провідник "русского мира" митрополит Псковський Тихон, відомий більше як духівник Путіна і особа наближена до спецслужб Російської Федерації. Тихон разом з Гундяєвим є головними розробниками і проповідниками концепції "русского мира", вона заперечує існування українського народу як окремої нації. Базується на викривлені історії, православ'я та переписування історії Київської Русі на користь Москви. Поширює наративи про єдиний народ та намагається розширити експансію РПЦ на всі російськомовні регіони світу в незалежності від державних кордонів. Патріарх Кирило разом з іншими представниками РПЦ має розділити відповідальність за напад на Україну, криваву війну Росії проти українського народу і української держави. Наша фракція голосуватиме. Наша фракція є ініціатором цієї постанови, голосуватиме за введення персональних санкцій економічних і обмежувальних… Дякую. Слово надається народному депутату Бондарю Віктору Васильовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". 12:14:37 БОНДАР В.В. Шановний Руслане Олексійовичу, шановні колеги! Ми проживаємо разом з вами дуже складний період в житті нашої країни. Війна внесла багато неконтрольованих питань, які сьогодні руйнують в першу чергу економіку України. Звертаюся до вас з цієї трибуни з пропозицією спільно, парламент і уряд, розробити програму економічної підтримки України, економічних і стратегічних важливих галузей в економіці України. Подивіться, що сьогодні відбувається. Ще два-три місяці і більшість підприємств промислових почнуть звільняти людей, у нас буде шалено зростати безробіття в Україні. Ми пропонуємо зараз подумати і зробити програму, яка дозволила б Україні в першу чергу підняти свою промисловість, завантажити, не дати можливість звільняти людей, а навпаки дати цим підприємствам додаткові державні замовлення, і за рахунок цього піднімати економіку, піднімати податки і, саме головне, зберегти робочі місця. Про що я говорю в першу чергу? В першу чергу можна сьогодні підняти питання, які стосуються всіх комунальних підприємств, зруйнованих територій тощо. Ми маємо можливість сьогодні за рахунок того, що будемо відбудовувати ці території, завантажити нашу промисловість по таких напрямках, як, наприклад, будівництво трансформаторів, підстанцій, будівництво електромереж, будівництво нових водогонів, підняття комунальних теплопідприємств, які маємо можливість сьогодні за рахунок української промисловості повністю переоснастити. Впровадити програми енергозбереження, які дали б можливість сьогодні скоротити витрати газу, електроенергії для більшості наших комунальних підприємств і приватного сектору. Я розумію, що грошей немає. Напевно, це має бути друга частина нашої розмови сьогодні з Європейським Союзом, Сполученими Штатами, щоб ми отримували фінансову допомогу, військову допомогу, а в тому числі і допомогу в обсягах там 3,5 мільярда доларів на рік, які б дали можливість завантажити цю промисловість і зробити корисну справу для України – скоротити споживання газу, електроенергії, переоснастити наші міста, громади і зробити дійсно енергомодернізацію України. А в першу чергу це завантажить наші підприємства промислові українські. Друга частина – це велика промисловість. Мова йде про, наприклад, інтеграцію нашої Укрзалізниці спільно з Європейським співтовариством в європейську мережу. Це мільярди доларів, які треба потратити для того, щоб в Україну прийшла європейська колія, європейська повністю можливість працювати з України, вивозити напряму нові транспортні коридори. Але це теж має бути програма, про яку вже треба думати. І це робочі місця, в тому числі для українських підприємств. Я пропоную спільно з урядом зробити нормальну групу, яка сіла би і продумала план дій, підготувала… Слово надається народному депутату України Арешонкову Володимиру Юрійовичу, депутатська група "Довіра". Будь ласка, Білозір Лариса Миколаївна. Дорогі українці, колеги, шановна президія! Перш за все від всіх нас хочу подякувати Збройним Силам України, захисникам та захисницям, які вже 97-й день боронять нашу Україну, виборюючи життя для українців. Наші співчуття рідним та близьким, побратимам, хто втратив близьких на війні. Дякуємо ЗСУ, що дають нам можливість працювати. Незважаючи на війну, ми, наша вся держава працює як один цілий організм: військові, медики, лікарі, вчителі, аграрії, парламентарі, заради одного ми працюємо – заради перемоги. Ми, члени української делегації Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, працювали минулих тижнях разом з нашими євроколегами на дипломатичному фронті в Європарламенті, взяли участь у засіданнях комітетів закордонних справ, транспорту, безпеки, оборони, культури, сільського господарства. Зустрічалися з президенткою Робертою Метсолою і віцепрезиденткою Європарламенту Евою Копач, лідерами фракцій, привернути увагу до реальної ситуації в Україні, закликати до збільшення допомоги та санкцій, погодити конкретні дії і кроки, а саме продовжити підтримку України в контексті російської військової агресії. ЄС виділить 9 мільярдів євро фіндопомоги для відбудови України і 2 мільярди військової допомоги. Але за оцінкою деяких європарламентарів кожен день війни в Україні коштує 400 мільйонів євро (використовується саме така сума), знищена техніка і техніка, яка використовується, повинні приділяти увагу всередині країни щодо забезпечення армії всім необхідним. І це стосується не тільки волонтерів і міжнародної підтримки, а держави, яка має діяти оперативно і ефективно. Бо в нас немає часу і у військових немає бути нарікань щодо забезпечення армії, бо це має бути пріоритет номер один. Звертаюсь до правоохоронних органів. Ті корупціонери та ділки, які зловживають в період війни на гуманітарці, на закупках, мають бути жорстоко покарані. Наша делегація також працювала для посилення міжпарламентської співпраці з нашими найбільшими союзниками-сусідами. Звичайно, потрібно ще працювати з Німеччиною, Францією у напрямку схвалення цими цими країнами отримання Україною статусу. Буде нелегко, але нам теж потрібно тут в парламенті приділити увагу євроінтеграційним законам. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом також Президент підпише Закон про адмінпроцедуру, яка фактично є ключовою у вступі нашої країни до Європейського Союзу. Дякую кожному громадянину України, кожному з вас, колеги. Дякую. Слово надається народному депутату В'ятровичу Володимиру Михайловичу, фракція "Європейська Солідарність" Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, я хочу вас до солідарності закликати. Нам справді дуже важливо отримати кандидатство і дуже важливо стати членом Європейського Союзу. Це можливо буде лише в тому разі, якщо ми тут об'єднаємося, не будемо ворогувати один з одним, будемо розуміти, яку країну ми хочемо побудувати, і заткнемо рота тим, хто проти нашого членства в ЄС. Але для того, щоб об'єднатися, нам треба навколо чогось об'єднуватися. Перш за все це загальні правила демократії, це верховенство права. Сьогодні ви хочете голосувати за так звану дистанційку. Це, коли депутати будуть на блакитному узбережжі сидіти в Каннах і Ніццах і тиснути кнопки, не з'являючись в зал. Друзі, солдати наші не дистанційно воюють. Дистанційка, можливо, була б виправдна під час пандемії. Ви тут всі без масок. Окрім обмеження демократії і нівелювання ролі парламенту зробити так, щоб ми тут не збиралися, це злочин, це неправильно. Це не буде сприйнято в жодній нормальній країні. Ми не будемо за це голосувати. Це не єдиний факт, коли ми бачимо проблеми з демократією. пару днів тому був на кордоні з Петром Порошенком, який як член постійної делегації Парламентської асамблеї НАТО, їхав на засідання, в офіційне відрядження, підписане Головою Верховної Ради паном Стефанчуком. І якийсь прикордонник начальник зміни Іван Головченко не випускає народного депутата без жодних причин і не несе за це жодного покарання. Ніхто не може обмежити народного депутата в умовах воєнного стану, як каже стаття 26 про статус депутата. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів про правила перетину кордону під час воєнного стану будь-які особи, які не є військовозобов'язаними, можуть виїжджати. Перешкоджання депутату у виїзді за кордон і в засіданні НАТО є злочином за статтею 351 Кримінального кодексу. Але всім байдуже. Можна кожного громадянина принизити, депутата принизити, кожну людина… кожній людині наплювати в обличчя чи на закон. А нам байдуже. Завтра ви можете бути на цьому місці, вас можуть принижувати. А хто захистить ваші права? Ви сьогодні хочете змінювати омбудсмена. Я розумію, що є справедливі претензії до Людмили Денісової у всіх. Але в незаконний спосіб, всупереч думці правозахисників, змінювати омбудсмена на маріонетку – це точно так само є злочином, як злочином є вимикати без жодних причин незалежні телеканали з мережі "Т2", закривати їх, обмежувати доступ, обмежувати свободу слова, а потім сподіватися, що хтось нас прийме до Європейського Союзу чи дасть кандидатство. Дуже великий ризик, що не дадуть. І відповідальність буде кожного, хто тут зараз, тиснучи кнопку, буде вбивати демократію і державність. Слово надається Кісільову Ігорю Петровичу, депутатська група "Відновлення України" у Верховній Раді, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Важко про це говорити, але війна дійсно диктує свої правила. І те, що є декілька ключових напрямків, які в складних умовах має забезпечувати держава, розуміє кожен з нас. Перше і найпріоритетніше – фінансування Збройних Сил України, сфера оборони і нацбезпеки; друге – соціальна підтримка людей та виплата пенсій; третє – забезпечення резервного фонду, щоб мати можливість оперативно реагувати та допомагати тим населеним пунктам, які найбільше страждають та та потерпають від дій ворога. І дуже важливо, що всі ці три ключові позиції сьогодні відображені у законопроекті про секвестр держбюджету, який ми будемо розглядати. Збільшення видаткової частини бюджету – вимушений, складний, але надважливий крок. Тим більше, що одним з джерелом фінансування є зменшення, зняття фінансування з політичних партій. Так, сьогодні не політичні партії мають отримувати кошти. Кошти сьогодні має отримувати Харків, харків'яни, інші міста і села, їхні мешканці, які незламно тримаються вже більше ніж 90 днів, тримаючи оборону під постійними обстрілами та руйнуваннями. Українська армія, наші хлопці та дівчата на передовій гарантовано мають отримати 30, 100 тисяч гривень бойових. Ми маємо це забезпечити, це наш обов'язок і обов'язок уряду. І не менший обов'язок – підтримка людей, що втратили роботу. Законопроектом про зміну до бюджету ми закриємо питання до фінансування тих заявок у еПідтримці, які там надійшли ще з березня, а досі не є виконаними. Абсолютно всі борги перед підприємцями мають бути виконаними. У соціальній сфері ми підтримуємо внутрішніх переселенців в оплаті житла і житлово-комунальних послуг. Забезпечуємо необхідні дотації до Пенсійного фонду, який, на жаль, в час такий зменшення економічної активності потерпає. Таким чином пенсії також мають бути виплачені в повному обсязі. Переконана, що цей законопроект буде підтриманий Верховною Радою, і депутатська група "Відновлення України" також буде його підтримувати. ми всі маємо бути єдині і рішучі, ми маємо приймати рішучі кроки задля того, щоб Україна вистояла і Україна перемогла. Дякую.

Шановні колеги, ті умови, в яких сьогодні опинилося практично сто відсотків населення, неможливо порівняти навіть і близько з тим, що сьогодні відбувається на передовій. Але не менш важлива ситуація і аналіз того, що відбувається за передовою, на окупованих територіях, які на сьогоднішній день перебувають під владою рашистських фашистів. Ми змогли побачити за ці важкі місяці лише частину тих жахів після того, як було звільнено території Київщини, Чернігівщини, частини Харківщини, Сумщини. Ми можемо тільки уявити собі, що відбувається на окупованих зараз територіях Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини, частини Харківщини. Ті уривки, які ми маємо можливість отримати саме з цих територій, які зараз контролюються російськими фашистами, дають можливість подальших наших дій для того, щоб передбачити і, з одного боку, максимально захистити патріотів, які залишилися на цих територіях, але, з іншого боку, щоб кожен, хто пішов на співпрацю із загарбником, вже зараз розумів, чим це для нього закінчиться після звільнення всіх територій України. Саме тому наша фракція наполягає на тому, щоб на наступному сесійному засіданні ми повернулися з вами до Закону про колабораціонізм. Бо так може вийти, що ті, хто сьогодні співпрацюють з російськими загарбниками, ходять під їх охороною, далі себе будуть видавати як жертви, а ті, хто сьогодні протипоставив себе російським загарбникам, по дописах і заявах тих, хто співпрацює сьогодні з росіянами, виявляться жертвами. Це питання стосується цілого ряду професій, таких професій, як медики, вчителі, ті, хто забезпечують життєдіяльність міст, сіл і селищ, перебуваючи на цій окупованій території. І саме тому це стає нагальним, щоб потім подонки не стали героями, а герої не виявилися останніми в цій ситуації. Дякую. Слово надається народному депутату Колтуновичу Олександру Сергійовичу, депутатська група платформа "За життя і мир". Будь ласка. 12:30:35 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Наша депутатська група, безумовно, підтримає ті законодавчі ініціативи, їх 29 на сьогоднішній день, які направлені на економічний, економічний, соціальний розвиток, на врегулювання бюджетного дефіциту, інших кризових моментів. Але я хотів би звернути увагу спочатку насамперед на те, що в нас в минулому пленарному засіданні були, чесно кажучи, неприйнятні речі для військового стану, ну, наприклад, скасування ПДВ для аудіокниг, або те, що раніше було скасування ПДВ для преміальних авто. Тобто такі норми потрібно вилучати і рухатися далі і підтримувати. Тепер щодо підтримки реального сектору економіки – малого… мікро, малого і середнього бізнесу. підприємств за даними Національного банку на сьогоднішній день не відкрилися, 60 відсотків підприємств з тих, які залишилися, працюють на менший обсяг завантаженості, з тих підприємств, які є малий і середній бізнес, це за даними Європейської Бізнес Асоціації так само на сьогоднішній день не працюють. А отже на сьогоднішній день одним з ключових питань для того, щоб підтримати і національну економіку, є підтримка саме малого і середнього бізнесу, зменшення загального податкового кумулятивного навантаження на малий і середній бізнес, на реальний сектор економіки в цілому, зважаючи на той факт, що бюджет України у нас на сьогоднішній день формується в значній частині за рахунок зовнішніх запозичень, у нас є можливість для того, щоб компенсувати за рахунок цього зниження податкових ставок для реального сектору. Наступний момент – це, безумовно, проходження опалювального сезону. Завжди ми акцентували увагу на тому, що влітку готуйся до зими. Ви бачили всі дані НАК "Нафтогаз", який опублікував цифри щодо трикратного збільшення ціни газу для теплокомуненерго. Це означає, що нам на сьогоднішній день в бюджеті необхідно буде передбачати на зиму компенсатори і вирівнювання цієї різниці на енергоносії для місцевих бюджетів, покриття цих комунальних платежів. Тому, з цієї точки зору, на сьогоднішній день необхідно, якщо вже вносити зміни в податкове законодавство, то також забирати й ПДВ з ціни на газ, яка йде на потреби населення і теплокомуненерго для того, щоб хоч частково зробити підйомними комунальні тарифи в цей складний період. Наступний момент. Сьогодні говорили і лунала у ваших виступах інформація про те, що у нас там є інтеграційні прагнення, підтримка євроінтеграції. Але для цього необхідно не постанови приймати, а відкрити перелік копенгагенських критеріїв в економічній сфері і дивитися, де й які ми можемо досягати, зробити під це фінансово-економічне обґрунтування. Тоді це буде реальний продукт для того, щоб економіка України була успішною і європейською. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпано. Переходимо далі. Сьогодні день народження нашої колеги народної депутатки України Марії Миколаївни Іонової, "Європейська солідарність". Давайте привітаємо. Шановні народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України я пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосування питань порядку денного. Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні і натиснути на зелену кнопку "За". Нагадую. Необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця голосування, тобто до появи результатів на табло. ми починаємо сигнальне голосування. За-240 Шановні колеги, а я можу всіх попросити до зали і проведемо ще раз сигнальне голосування, тому що я не можу зрозуміти, що відбувається. Будь ласка, запросіть народних депутатів на їх безпосередні робочі місця. Шановні колеги, ще раз прошу, ставлю сигнальне голосування. Прошу народних депутатів, працюємо із сенсорною кнопкою, не забувайте. Будь ласка, сигнальне голосування, ще раз.

Шановні колеги, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, ми домовилися так, що у нас спочатку будуть йти питання, які без обговорення, які ми голосуємо або в першому і в цілому, або в першому. Після цього ми ще, можливо, декілька законів, далі у нас буде виступ запрошеної гості, і після якого ми продовжимо працювати далі. Крім цього, надійшла ініціатива 125 народних депутатів щодо одного кадрового питання. Комітет уже цим займається, наскільки я розумію. І це питання кадрове ми теж будемо голосувати сьогодні, і після цього ми завершимо питання порядку денного. Шановні колеги, прошу приготуватися, одразу починаємо з питань, які ми домовилися без обговорення. Це 7413, перепрошую. 7413: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Нам потрібно спочатку включити це питання до порядку денного сесії. Шановні колеги, прошу голосувати 7413, включення до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За-296 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовились це питання без обговорення. І тому я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (реєстраційний номер 7413). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-299 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7363, це проект Закону про внесення змін до закону України "Про волонтерську діяльність" щодо підтримки волонтерської діяльності. Шановні колеги, нам потрібно спочатку включити його до порядку денного сесії. Ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроект 7363.

Шановні колеги, 7363. Ще раз, ми зараз включаємо до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-305 Шановні колеги, ми домовилися без обговорення цей законопроект прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116. Тому я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту законопроект 7363, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про волонтерську діяльність" щодо підтримки волонтерської діяльності. Прошу народних депутатів голосувати.

За-312 Рішення прийнято. Наступний 7364. Нам також треба спочатку включити до порядку денного сесії. Тому я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти України (реєстраційний номер 7364).

За-311 Рішення прийнято. Шановні колеги, на Погоджувальній раді ми домовилися без обговорення прийняти за основу цей законопроект, тому я ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект 7364. Це проект Закону про внесення змін до Податкового сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти України. Прошу народних депутатів голосувати. За-308 Рішення прийнято. Шановні колеги, я перепрошую, я ставлю ще пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту 7364. Прошу народних депутатів голосувати.

За-310 Рішення прийнято. Шановні колеги, я пропустив в попередньому скорочення строків, якщо ви дозволите, це процедурне рішення, ми можемо також його проголосувати. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту 7363. Прошу народних депутатів голосувати.

За-315 Рішення прийнято. Ідемо далі. Наступний законопроект 7280, це друге читання. Ми домовилися з колегами, ніхто не буде ставити поправок. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому...

Шановні колеги, тут якесь непорозуміння, я перепрошую. 7394. Ви розберіться, будь ласка. 7394. Шановні колеги, це проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) щодо позбавлення Російської Федерації статусу держави-члена ЮНЕСКО (7394). Шановні колеги, ми домовлялися без обговорення проголосувати це питання.

Я ставлю пропозицію включити до порядку денного проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) щодо позбавлення Російської Федерації статусу держави-члена ЮНЕСКО (7394). Включаємо до порядку денного. Прошу голосувати.

За-317 Рішення прийнято. Наступне рішення по цьому ж законопроекту. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО)

За-311 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Наступний проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання виробництва спирту етилового денатурованого. Це законопроект 7401. Я ставлю пропозицію включити його до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-316 Рішення прийнято. Шановні колеги, на погоджувальному зібрані лідерів фракцій і груп було прийнято рішення без обговорення прийняти за основу і в цілому. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання виробництва спирту етилового денатурованого (номер законопроекту 7401). Прошу народних депутатів голосувати.

За-315 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7347. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії цей законопроект 7347. Прошу народних депутатів голосувати. За-317 Рішення прийнято. Шановні колеги, на Погоджувальній раді лідерів фракцій і груп було прийнято рішення без обговорення прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки (номер законопроекту 7347). Шановні колеги, прошу голосувати. За-316 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану, це 7325. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного цей законопроект 7325, включення до порядку денного. Прошу голосувати. За-320 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу… Я ж тут кажу, з урахуванням пропозицій комітету. Їх не треба читати. Вони є в комітеті. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету, які викладені в рішенні комітету, законопроект 7325, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану. Ще раз, голосуємо прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету.

За-322 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій, поправок та підготовки до другого читання законопроекту 7325. Прошу народних депутатів голосувати.

За-320 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 7367, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють в районах ведення воєнних (бойових) дій. Я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-320 Рішення прийнято. Шановні колеги, я доповідаю, що на засіданні наших лідерів фракцій і груп було прийнято рішення без обговорення за основу і в цілому. Але фракція "Європейської солідарності" все ж таки просить тільки за основу прийняти, але ми скоротимо тоді строки. Шановні колеги, тому я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють в районах ведення воєнних(бойових) дій (реєстраційний номер 7367). Прошу народних депутатів голосувати за основу тільки, будь ласка.

скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту 7364. Прошу народних депутатів голосувати. За-320 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 7367, це проект Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви. Нам потрібно включити це питання до порядку денного. Прошу народних депутатів проголосувати за включення до порядку денного сесії законопроекту 7332. Прошу голосувати.

За-303 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви (реєстраційний номер 7332). Прошу народних депутатів голосувати.

За-292 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Наступний. Шановні колеги, також ми домовилися без обговорення 6485, але за основу приймаємо тільки. Тому, шановні колеги, законопроект 6485, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель. Я ставлю одразу пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України законопроект 6485. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-313 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель (6485). Прошу народних депутатів голосувати. За-297 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Шановні колеги, те, що без обговорення, завершилось, тепер переходимо в роботу Верховної Ради більш традиційно. 5656. Це проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності. Хтось буде, це друге читання, хтось буде наполягати на поправках? Ніхто не буде, шановні колеги? Ніна Петрівна. Зараз я тоді знайду цей законопроект, секундочку.

Савчук. Не наполягає. 21-а, Васильченко. Не наполягає. Так, не наполягає, не наполягає. Я так розумію, тільки Ніна Петрівна. Яка поправка у вас буде? 12:56:04 А, тільки на підтвердження ви будете ставити. А свої поправки хтось буде ставити? А, ну, то скажіть, що своїх ні. На підтвердження. Будь ласка, Ніна Петрівна... А, Олексій Гончаренко, будь ласка. Номер поправки одразу говоріть. Дякую. Олексій Гончаренко, правка номер 3. Справа в тому, насправді це достатньо технічна правка, але ми не мали можливості виступити по бюджету. І тому я взагалі хотів би сказати декілька слів щодо того, що нам треба мати іншу економічну сьогодні політику. Припинити всі ці спроби щось витиснути з бізнесу, з громадян, припинити казати, що якісь наші підприємці не такі. Сьогодні кожна людина, яка дає хоча б одне робоче це є свята людина і є насправді нашим патріотом і людиною, яку ми маємо підтримувати. Тому таким має бути наше завдання – підтримати всіх, хто сьогодні працює, припинити з когось щось вичавлювати, навпаки, повна лібералізація всього. головна надія сьогодні держави в фінансовому сенсі на підтримку з боку заходу і наших партнерів. Тому давайте підтримувати наших підприємців, а не вичавлювати з них останнє. Дякую. Дякую. Будь ласка, Ніна Петрівна Южаніна. 12:57:38 ЮЖАНІНА Н.П. Шановний головуючий, шановні колеги, зверніть увагу, будь ласка, на 26 поправку. По-перше, неприпустимо через такі закони з однієї строчки потім вносити зміни до Податкового кодексу, це заборонено законом України. Тому я прошу з підстав того, що 26 поправка стосується саме того, щоб Укравтодору дозволити брати бюджетні зобов'язання в межах 70 мільярдів гривень при умові відтермінування оплати таких договорів до відновлення ввізний акциз і акциз виробників нафтопродуктів, ви розуміли, що це єдине джерело наповнення дорожнього фонду. Сьогодні ви, розуміючи свою помилку, але ви ж прикривали слова високих посадовців. Будь ласка, не голосуйте за цю поправку, дайте над нею попрацювати… Шановні колеги, 26 поправка. Прошу уваги, я прошу зайняти свої місця. Вона комітетом підтримана. Водночас її ставить шановна Ніна Петрівна на підтвердження. Комітет наполягає, щоб вона залишилася в законі, наскільки я розумію, дивлюся на Юрія Юрійовича. Шановні колеги, я ставлю на підтвердження 26 поправку. Шановні депутати, прошу голосувати.

За-248 Поправка підтримана. Шановні колеги, я ставлю пропозицію. Більше ніхто не ставить на підтвердження. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності (реєстраційний номер проекту 5656). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-282 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Наступний законопроект 7307. Шановні колеги, 7307. Ми домовлялися, що там будуть правки "Батьківщини", правки Ніни Петрівни Южаніної, правки Юлії Клименко. Це проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку". Шановні колеги, але в мене буде до вас прохання, щоб ми розгляд цього питання завершили впродовж 20 хвилин, бо у нас буде гостя. Тому, шановні колеги, я так розумію, йдемо по тих поправках, які запропоновані. Хтось буде ставити свої поправки на врахування? Будуть, я бачу. 2-а, Наливайченко, Кириленко. Іван Григорович, будь ласка, 2-а. Дві хвилини, Іван Григорович. Будь ласка. Іван Григорович. А, я перепрошую. Наливайченко, будь ласка, 2 хвилини. А, Наливайченко – 2 хвилини, Іван Григорович – 2 хвилини. Почнемо з Наливайченка. Будь ласка. 13:01:31 НАЛИВАЙЧЕНКО В.О. Шановний пане Голово, шановні колеги, пані та панове! Ми зараз маємо зрозуміти, що запустити Укроборонпром – означає запустити українську оборонку. Ми пропонуємо ефективний шлях як "Батьківщина", як команда у Верховній Раді для того, щоб озброєння, знаряддя, яке потрібне для перемоги України, і вироблялося, і ремонтувалося на наших заводах, і таким чином двигун оборонки, щоб запрацював на повну потужність. Друге. Ми перейшли майже повністю на стандарти НАТО у використанні озброєнь і знаряддя. Це означає, що і Укроборонпром український має отримати разом зі зброєю і з боєприпасами ліцензії від наших партнерів міжнародних на ремонт цієї самої військової техніки та зброї. Зараз золотий момент зробити це. І ми звертаємося до влади, до вас, допомагаємо вам, щоб саме зараз це було зроблено. Для чого? Та для того, щоб Збройні Сили України постійно і у повному обсязі отримували гаубиці – так, знаряддя – так, техніку – так, снаряди – так, і щоб ремонтувалося, повторюся, все, що необхідно, також в Україні. Ми наполягаємо, щоб українські розробники ракет, які з 2014-2015 років, на жаль, не отримали тоді підтримки на виготовлення протиракетних, протиракетних, протиповітряних систем, зараз отримали цю допомогу. А це називається контракти на виготовлення протиракетного комплексу "Дніпро", на виготовлення протиракетного комплексу

– 2 хвилини, після цього 1 хвилина – Цимбалюк Михайло Михайлович. І далі хто ще буде ставити? Будь ласка, Іван Григорович Кириленко. 13:03:46 КИРИЛЕНКО І.Г. Шановний пане Голово, шановні колеги! За кілька днів до початку широкомасштабної рашистської агресії в цьому залі розглядався законопроект, яким ми пробачили уряду за те, що він в черговий раз порушив Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність" і не подав до Верховної Ради пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку, а значить і фінансування, наукових і дослідних розробок. Здавалося б, звичайна рядова подія, але коли копнули глибше, виявилося, що в результаті такої бездіяльності кілька років в числі пріоритетів не було і в помині ні оборонного комплексу, ні аграрної сфери. Чим це обернулося сьогодні для долі держави, нашого народу, зайве говорити. Хто ще не вірить, почитайте нещодавнє інтерв'ю Горбуліна. Щось подібне із цим законом. цій надзвичайно важливій і чутливій сфері, якою є оборонний комплекс, пропонуються норми, що містять в цей тяжкий для долі країни час реальні корупційні ризики. Так, відповідно до частини третьої статті 2 Закону "Про оренду державного та комунального майна" здійснення оренди передбачає дотримання таких основних принципів, як відкритість, прозорість, рівність та змагальність, захист економічної конкуренції, забезпечення конкурентних умов оренди та інших видів договорів. Натомість маємо, запропонована в першому читанні нова частина п'ята до статті 3 закону за основним змістом, який містив і містить корупційні ризики до другого читання, перенесена комітетом тихенько до статті 4 "Прикінцевих положень". І не ясно із законопроекту до другого читання, чи стосуються відповідні доповнення господарських товариств, які були перетворені в державні унітарні підприємства оборонпрому. Друзі, там, де корупція в цей тяжкий час та ще й в оборонпромі, фракція "Батьківщина" голосувати не буде. Дякую.

окрім підприємств, державні… органи державного управління, установи і організації. Разом з тим, законопроектом пропонується надати уповноваженим суб'єктам права безоплатної передачі майна у випадках, якщо така передача здійснюється з метою забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу. Тим самим невиправдано звужується коло суб'єктів оборонно-промислового комплексу, в інтересах яких можлива безоплатна, підкреслюю, адже наведене в законопроекті формулювання залишає поза увагою органи державного управління, установи і організації, що є неправильно. Ми не можемо голосувати за такий законопроект. Дякую. Будь ласка, я так думаю, Юлія Клименко, ви будете теж 2 хвилини, чи будете всі свої ставити поправки? Одна хвилина – Юлія Клименко і потім Ніна Петрівна Южаніна. Будь ласка, Клименко. багато правок до цього законопроекту, частину врахували. Але правки 20 і 40 стосувалися того, що всі договори оренди або управління майном будуть оприлюднені після закінчення воєнного стану. І це вносить прозорість, щоб наші громадяни бачили, чим займався Укроборонпром, а також Кабінет Міністрів, і бачили всі договори, які укладені були в воєнний період. Ми не маємо права з вами приховувати Дякую. ця інформація повинна бути оприлюднена, і ми повинні побачити реальні ціни, по яких укладалися договори оренди і інші договори Укроборонпрому. На жаль, вона не була врахована, я так розумію, що прозорість не на часі. Хотілось би, щоб все-таки ці договори так чи інакше були оприлюднені. Дякую. Дякую, Юлія Леонідівна. Будь ласка, Ніна Петрівна Южаніна, яка поправка? Чи ви теж візьмете час на виступ? 13:08:15 ЮЖАНІНА Н.П. Ні, по поправках будемо йти. Поправка 19. Шановні колеги, я з задоволенням чула на чому ви наполягали, і дуже дивно, ми концептуально, коли приймали в першому читанні, я зрозуміла, що ми до другого читання підійдемо більш конструктивно. Тому що насамперед наше було завдання, щоб на діючих підприємствах Укроборонпрому, куди прийдуть орендарі не розкрали те, що є, не робили ніяких диверсійних там заходів і не виносили нашу технічну документацію. 19 поправка говорить про те, що погодження таких договорів має відбуватися не тільки з Укроборонпромом, про що ми вже почули і дали вже характеристику цьому органу, а й з Кабінетом Міністрів як органом управління. Це додатковий додатковий контроль для того, щоб не допустити туди абикого і убезпечити діяльність нашого підприємства Укроборонпрому. Чому не підтримана ця поправка? Підтримайте її, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, я ставлю 19 поправку народної депутатки Южінаної. Комітет її пропонує відхилити. Будь ласка, прошу визначатися та голосувати. За-126 Рішення не прийнято. Наступна поправка, Ніна Петрівна будь ласка. чому тоді не врахували таку поправку, де я сказала, що орендарем може бути виключно особа, яка здійснює діяльність з виробництва, розроблення, модернізації, ремонт чи обслуговування озброєння, військової спеціальної техніки і має необхідний дозвіл на роботу з державною таємницею? Ви розумієте, ми ж там не якісь прикраси будемо виготовляти. Ми хочемо убезпечити і допомогти нашим Збройним Силам України. Дуже вас прошу підтримати 31 поправку. Запам'ятайте: чим більше ми зараз зробимо для Збройних Сил, а не для якихось там "хотєлок", тим краще буде всім нам, тим ми прискоримо нашу перемогу. Дякую, шановна Ніна Петрівна. Цю правку відхилено, так як цією правкою пропонується встановити надто жорсткі норми для майбутнього орендаря, які тут, можливо, можливо, призведуть до зайвих ускладнень процедури. Це ускладнить процес. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, 31 поправка народної депутатки Южаніної. Комітет пропонує її відхилити. Аргументацію обох сторін ви почули. Будь ласка, прошу визначатися та голосувати. За-104 Рішення не прийнято. Ніна Петрівна, ви завершили чи ще у вас є? Будь ласка, Ніна Петрівна. ЮЖАНІНА Н.П. Я свої завершила. Я хочу поставити на підтвердження 42 поправку.

ви виписали, врахували одну із моїх поправок. Але знову допустилися неприпустимої помилки щодо термінів укладення таких договорів. Як говорять мені підприємства і директори цих підприємств, жодним орендарем не може бути юридично в такий термін дії договору – на час воєнного стану та три місяці після нього. Треба знайти нову конструкцію, дуже часто використовуємо таке. Але тут є особливості, що потім ви не виковиряєте те підприємство… Шановні колеги! Будь ласка, позиція комітету по 42 правці, яку Ніна Петрівна ставить на підтвердження. Ніна Петрівна, дякую вам. Допрацювали з комітетом, з оборонпромом, з представниками Кабінету Міністрів і вирішили оставити в такій редакції. Якщо є ваша ласка, будь ласка, підтримайте. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, приготуйтесь до голосування, тому що це поправка на підтвердження – 42 поправка. Вона була комітетом врахована. Водночас Ніна Петрівна просить поставити на підтвердження цю поправку. Прошу народних депутатів голосувати. За-232 Рішення прийнято. Поправка залишається підтриманою. Все, завершили обговорення. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України “Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку” (реєстраційний номер проекту 7307). Ще раз, прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу народних депутатів голосувати.

народні депутати! (Шум у залі) Шановні народні депутати, у засіданні Верховної Ради України бере участь Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова. Запрошую до зали засідань вельмишановну пані Президента. Прошу привітати.

Дякую. пані Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова виступить із промовою. І дозвольте звернутися до вас, вельмишановна пані Президент. Від імені українського парламенту висловлюємо слова щирої вдячності словацькому народу, Національній Раді Словацької Республіки, уряду Словаччини, вам особисто за послідовну і рішучу підтримку України. У визначальний для нас і нашої держави час ваша країна була поруч і одразу подала дружню руку. Завдяки вашій допомозі ми даємо відсіч агресору і наближаємо нашу перемогу. Ваша країна прийняла понад 400 тисяч наших співвітчизників, які у зв'язку з війною змушені були покинути рідні домівки, з них майже 80 тисяч подали заяви для отримання у вашій державі тимчасового захисту. Усебічна турбота дружньої Словаччини про наших людей назавжди в пам'яті і серцях українців. Вдячні вам за принципову позицію щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації. Твердо переконані, що всеохоплюючий санкційний тиск на Росію зможе швидше позбавити її ресурсів, необхідних для продовження війни. Ми високо цінуємо вашу сильну віру в нас, віру в те, що Україна достойна бути разом з вами в Європейському Союзі. Ваша країна є одним з потужних драйверів у процесі якнайшвидшого отримання нашою державою статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Для українського народу повноправне членство в Європейському Союзі – це омріяна стратегічна мета. Прямо зараз у запеклих боях наші найкращі сини та доньки відстоюють цінність демократії, права і свободи людини, верховенства права, європейське майбутнє нашої держави. Сподіваємось, що ваша впевненість в тому, що Україна здатна зробити Європейський Союз кращим надихне і інші держави-члени ЄС думати і діяти так само. Шановні народні депутати, до слова запрошується Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова.

Шановні присутні! Сьогодні перед обідом я була в Ірпені і в Бородянці і бачила цей жах, який спричинила російська армія. У мене в думках було одне: яким правом міг нанести вам таку як вас так могли образити? Немає жодної нормальної відповіді. Якщо все йшло би за планом Володимира Путіна, сьогодні ваша країна була би під владою окупаційних військ, а в Києві правив би маріонетковий уряд, котрим керував би Кремль. План Володимира Путіна провалився. Натомість зараз звертаюся я до вас, представників українського народу, обраних шляхом вільних і демократичних виборів, звертаюся до великого народу великої держави. У передмісті, що я бачила, у вашому… вони, це трагічні сувеніри путінської фантасмагорії, уяви про світ, що існує лише в умовах тих, хто не вірить у свободу людини, тих, хто не вірить у право народу і країни обирати власний шлях і свою долю, уява, котра є небезпечною не лише для України, а і для усього демократичного світу. Шановні присутні, реальність очевидна: Росія вже давно веде війну проти українців. Конфлікт не почався з варварського ракетного удару похмурого лютневого ранку 22-го року, він почався задовго до того він почався задовго до того масованою пропагандою, яка заперечувала вашу державність, вашу національну чи культурну ідентичність, вашу мову. Дегуманізація українців та українок була розпочата задовго до того, як російські солдати вчинили військові злочини у Бучі чи у Бучі чи Маріуполі, задовго до того, як "зелені чоловічки" та "их там нет" вторглися у Крим і Донбас у 2014 році. Реальність така, що за всі ці вісім років ми як Захід не зробили достатньо, щоб зупинити Москву. Багато хто думав, що їм вистачить Криму, що Росія вдовольниться частиною Донбасу. Словаки дуже добре знають такий сценарій. Адольф Гітлер заповідав світові на початку Другої світової війни, що Чехословаччина, вільна і демократична, не є частиною його плану щодо нової Європи. Він агресивно захопив нашу територію, поки наші союзники на Заході закривали на це очі. Вони гадали, що Мюнхенською угодою засіяли мир, проте зіжали ганьбу. Не відвернули війни, котра знищила мільйони наших життів, і життя людей і вашої країни. З 24 лютого 22-го року стало ясніше ясного, що шмат території Донбасу чи Криму Путіна не цікавить. Він прагне знищити Україну, тому що ви інші. Ви будували відкрите суспільство та економіку, зміцнювали правову державу, боролися з корупцією. Своїм способом життя ви щодня доводили, що більше не хочете мати нічого спільного з гомосовєтікус. Один із власних пропагандистів Путіна на вашу адресу сказав: – антиросія". Дорогі українці, дорогі українки! Сьогодні ви захищаєте свою країну, своє життя, своє майбутнє і своє право приймати рішення самостійно. Ви захищаєте право і правила, які гарантували нашому континенту десятиліття миру, правила, які сьогодні зримо топче Російська Федерація. Своєю боротьбою ви захищаєте і нас, і ми дякуємо вам за це, ваша війна справедлива й оборонна. У цій війні весь демократичний світ на вашому боці, і не лише риторикою, яку ви вже давно слухаєте, зараз настав час дій. Ми як ваш сусід відчуваємо прямі наслідки російської агресії проти вас, ми не закриваємо очей. сьогодні входимо в число країн, які, беручи до уваги кількість населення, допомагають найбільше. Ми не можемо воювати разом з вами зі зброєю в руках, але хочу сказати, що ми можемо зробити і що робимо. По-перше, ми подбаємо про тих з вас, кому внаслідок війни довелося виїхати за кордон, про ваших дружин і дітей, доти, доки їм це буде потрібно.

Я пишаюся потужною хвилею солідарності своїх співгромадян. У перші дні вторгнення я на нашому спільному кордоні привітала ваших громадян і бачила наслідки пекла, яке Путін створив на вашій землі. Я бачила страх, біль, але й велику рішучість в очах тих, кому ми давали притулок. І я хочу запевнити вас, що страх зникає, ми допомагаємо їм вгамувати їх біль, проте незламність завжди присутня. Ваші близькі, жінки, матері, бабусі, діти думають про вас і моляться за вас. Вони вірять, що незабаром зможуть повернутися у вільну країну. По-друге, ми знаємо, що окупантів з вашої країни не виженуть наші пакунки з ліками та продуктами. Вашим захисникам потрібна військова техніка та спорядження, тому ми допомагаємо і будемо допомагати і в цьому напрямку. Нещодавно це була система оборони С-300 чи розмінувальна техніка та боєприпаси, незабаром це буде гаубиця Zuzana. Про це ми також говоримо і з нашими партнерами та союзниками, що Україні потрібна не лише гуманітарна, але військова допомога. По-третє, ми не будемо стуляти рота, не будемо мовчати, коли Росія чинитиме військові злочини на очах усього світу. Я бачила сьогодні, що залишили після себе російські окупанти в передмісті Києва. Місяць тому вашій прокуратурі та експертам почали допомагати судові експерти та поліцейські зі Словаччини. Я знаю, що документування злочинів, які Росія вчинила в Україні, не поверне вам ваших близьких, але це дасть змогу розповісти всьому світу, що сталося, і обвинуватити тих, хто це все спричинив. По-четверте, ми також допоможемо вам при експорті зерна та інших товарів, які сьогодні режим Путіна цинічно конфіскує або блокує в українських портах. Він сподівається, що це ще більше зламає вас економічно і послабить рішучість вільного світу санкціонувати агресію Росії, погрожуючи глобальним дефіцитом продовольства. Проте він досяг протилежного: сьогодні весь світ бачить, хто шантажує і на кого нападають. Наша рішучість допомогти вам не зменшилась, а навпаки зросла. Пані та панове, багато наших матерів і батьків досі пам'ятають вторгнення радянських військ до Чехословаччини у 68-му році. Тоді приїхали танки, щоб задушити наші зусилля, спрямовані на гуманізацію та демократизацію тоталітарного режиму. Того часу весь цивілізований світ засудив це вторгнення. У багатьох великих містах відбулися масові демонстрації. Проте світ зробив мало, щоб щось змінити. Демонстранти були також і на Красній площі у Москві, вісім хоробрих тоді виступали проти окупації Чехословаччини зі словами "За нашу і вашу свободу". Сьогодні за вашу і нашу свободу ми не тільки стоїмо на багатьох площах великих міст, але ми допомагаємо і допоможемо вам, щоб не допустити такої ж помилки, як допустив світ у 68-му році. Ми з вами, ви близькі нам. Понад 100 років тому, на початку Першої світової війни, неподалік на Софіївській площі перша чеська дружина склала урочисту присягу, до якої згодом долучилися словаки. Проживали вони у Михайлівському монастирі, навчання проходили на Володимирській гірці. Ваша столиця була підвалинами нашого чехословацького руху опору, хоча тодішні можновладці не сприймали це серйозно. І знаєте, що сталося? З невеликої дружини під правильним командуванням зродилася армія легіонерів, з 1918 по 1919 рік вона контролювала всю Транссибірську магістраль, тримала під контролем всю радянську Росію і здобула міжнародний респект. Сьогодні нашої великої шани заслуговують ваші захисники і ви всі.

Дорогі українки, дорогі українці! Я вірю, що ваша країна переможе у цій війні, і Росія повинна заплатити за свою величезну помилку. Тих, хто сьогодні закликає припинити військову допомогу Україні, закликає до вашої капітуляції, тих, хто вважає, що примирення можливе навіть без виведення російський військ, нічому не навчила історія – 1938-й, 1968-й чи 2014-й роки. А тим, хто сьогодні закликає до збереження лиця Володимира Путіна, рекомендую прочитати біографічну книгу про нього з назвою "Чоловік без обличчя". Шановні пані та панове депутати! Сьогодні продовжуються дебати щодо того, чи надати або не надавати Україні статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Відповідь для нас і для вас зрозуміла. Україна належить до Європейського Союзу і буде його складовою. Словаччина і я особисто зробимо все, щоб це сталося якнайшвидше, я продовжуватиму говорити про це з нашими лідерами європейськими.

Ми будемо допомагати вам на вашому шляху відновлення. Коли закінчиться цей жах, Україна знову буде процвітати так, як сьогодні поміж зруйнованих будинків у Бородянці чи Бучі цвітуть квіти. Ніколи не потрібно вести перемовини з почуттям страху, але не допустимо, щоби страх перешкоджав нам вступати в перемовини. Всі ми бажаємо миру, а ви, українці, цього бажаєте Словаччина підтримуватиме всі зусилля щодо мирного врегулювання війни, яку розпочала Росія. Але лише за умов, які визначите ви самі – народ, на якого напали, український народ, який героїчно захищається. Ми і надалі підтримуватимемо вас, щоб ви були якомога сильнішими у цих перемовинах. Як казав ваш відомий поет Тарас Шевченко: "Борітеся поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!" (Оплески)

Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо вельмишановній пані Президенту за участь у пленарному засіданні Верховної Ради України. Продовжуємо наше засідання. Подякуємо ще раз пані Президентці та Словацькій Республіці за більш спокійне українське небо.

прохання зайняти свої місця, у нас зараз буде голосування відразу. Ми переходимо до розгляду законопроекту за реєстраційним номером 7129. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України. Для переходу до розгляду цього питання нам потрібно спочатку включити його до порядку денного нашої сесії. Тому прохання підготуватися до голосування. Прохання запросити депутатів у зал. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії законопроекту за реєстраційним номером 7129: проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України. Прошу голосувати. За-178 Рішення не прийнято. Прошу по фракціях показати. Законопроект не включено до порядку денного сесії, відтак ми не можемо його розглядати. Наступний законопроект за реєстраційним номером 7402: проект Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо контролю за концентрацією суб’єктів господарювання у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України). Голосуємо за включення до порядку денного законопроекту (реєстраційний номер 7402). Прошу голосувати.

За-238 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду законопроекту. Пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Ставлю цю пропозицію на голосування. За-222 Рішення прийнято. Колеги, ми раніше, у нас була така процедура, що від авторів ніхто не виступав, від комітету ніхто не виступав, виступали тільки фракції, які хотіли обговорювати. Тому пропоную записатися: два – за, два – проти, будь ласка.

Будь ласка, Герус Андрій Михайлович, "Слуга народу". 13:53:57 ГЕРУС А.М. Шановний головуючий, прошу визначатися по законопроекту шляхом голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Андрій Михайлович, за вашу лаконічність. Кубів Степан Іванович, "Європейська солідарність".

Шановні колеги! Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, звичайно, наше сьогодні завдання – це підняти, наскільки можливо, економіку держави, це ще один фронт, надзвичайно важливий, для того, щоби ми зберегли нашу державу, для того, щоб ми перемогли в тій війні, за незалежність яку ми сьогодні ведемо. Однак, друзі, на жаль, я чую і бачу, в тому числі від наших колег по цьому залу, абсолютно дивні речі: бажання щось витиснути з бізнесу, вичавити щось з тих, хто ще працює, якісь розмови про те, що бізнес щось винен і так далі. Я хочу нагадати, що сьогодні саме український бізнес, відповідальний бізнес, підприємці стали тими, хто фінансує бронежилети і каски, автомобілі і тепловізори та навіть дрони і майже вже літаки, все те, що сьогодні необхідно нашій армії, нашим переселенцям. Все це сьогодні робить наш бізнес, все це сьогодні роблять наші підприємці, малі, середні і великі, всі разом. І тому я хочу звернутися і сказати: треба припинити всі ці ідеї щодо давайте ще щось вичавимо. Треба припинити цю "гетьманщину", коли ми кажемо, що давайте щось доб'ємося і видавимо. Це треба негайно припиняти. Сьогодні кожна людина, яка хоча б одне робоче місце створює, є героєм, якого треба підтримати. Саме головне завдання держави сьогодні – дати роботу людям, дати, куди їм повертатися, дати, де їм працювати. Це саме найважливіше. В будь-якому випадку ми сьогодні з вами залежні від фінансової допомоги заходу, то яка різниця, нам на 20-30 мільйонів, коли я чую, ми десь мільярд гривень вичавимо. Це що, воно того вартує, ці 30 мільйонів доларів? Абсолютно ні. Тож, друзі, підтримуємо підприємців і економіку. Геть "гетьманщину"! Дубіль Валерій Олександрович, "Батьківщина". Хто від "Батьківщини" буде? Іван Кириленко, будь ласка. Іван Іванович. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" на своєму засіданні розглянула даний законопроект і, безумовно, він має певні позитиви, зокрема це спрощення і прискорення в умовах воєнного стану набуття контролю державою над підприємствами, які здійснюють діяльність у сфері енергетики і житлово-комунальних послуг. Якщо метою набуття контролю є недопущення виникнення або усунення наслідків надзвичайних ситуацій або збою у теплоенерго, електропостачанні. І в той же час прискорення і спрощення механізму примусового вилучення об'єктів права власності Російської Федерації та об'єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності, включаючи випадки, з яких це постійно вимагається військовою необхідністю на користь держави Україна. Ми вважаємо, що цей законопроект може бути проголосований тільки за основу, оскільки можуть бути ситуації, коли накладання санкцій внаслідок порушення вимог щодо концентрації суб'єктів господарювання після завершення воєнного стану та надання часу для виконання суб'єктами господарювання таких вимог, слід продовжити термін незастосування обмежень на певний період, наприклад на 6 місяців після скасування воєнного стану. Тому ми будемо подавати відповідні поправки до другого читання. Сподіваємося, вони будуть ухвалені. А цей законопроект фракція "Батьківщина" буде голосувати в першому читанні за основу. Дякую. Дякую, Іване Івановичу. Олександр Сергійович Колтунович, група "Платформа за життя та мир". за основу, за основу тільки цей проект закону для того, щоб також надати відповідні пропозиції. Тому що я хотів би, щоб наші також і колеги, і глядачі знали, що проектом пропонується в період воєнного стану, що не потрібно буде погодження Антимонопольного комітету з метою набуття контролю, недопущення, виникнення або усунення наслідків надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло, енергопостачанні, природного газу і так далі. Тому з цієї точки зору тут є раціональне зерно. Я сьогодні вже говорив про те, нагадаю також, що що ми сьогодні маємо з вами готуватись до початку опалювального сезону, саме влітку, тому що те ціноутворення, яке було запропоноване Нафтогазом втричі вище, воно, чесно кажучи, є неприйнятним, і сам принцип ціноутворення і та формула вона є неприйнятною. А те, що стосується, безумовно, подолання негативних наслідків і взагалі результатів воєнного те, що ми маємо сьогодні в країні, ми маємо зайти до опалювального сезону якомога з більшими ресурсами. Це перше. Друге щодо економічної концентрації, щодо посилення економічної політики і так далі. Я також хотів би звернути увагу, що поки що в порядку денному немає тих законопроектів, які були б фундаментальними чи інституціональними для того, щоб вирішувати нагальні економічні питання. Ми ж бачимо з вами всі долар по 37, пальне під 60 гривень і ряд інших моментів, які не дають можливості людям все-таки виживати. Тому, коли ми сьогодні вносили, на жаль, не було обговорення по бюджету, я хотів би звернути увагу і на те, що коли ми беремо такі значні і запозичення – це 1,1 трильйона гривень, і коли такий високий дефіцит бюджету – майже 800 мільйонів, і коли ми повертаємо – майже 600 мільярдів гривень, з цієї точки зору необхідно також індексувати мінімальну пенсію, мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум і мінімальну ставку посадового окладу першого тарифного розряду. Тоді ми будемо мати реальний купівельний клас, який зможе запустити економіку. Дякую.

Нікого поки. Будь ласка, "Довіра", Сергій Шахов. 14:01:00 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, наша група буде підтримувати в першому читанні цей законопроект. Ми повинні з іншого ракурсу подивитися сьогодні на бізнес, тому що бізнес і є друга армія, яка сьогодні воює на фронтах, але ми сьогодні повинні максимум дати нового повітря і зробити пільги для всього бізнесу, який ще залишився в Україні і допомагає сьогодні військовим на сході і на всіх фронтах, де сьогодні йде війна. Ми повинні максимум сьогодні дати можливості бізнесу розвиватися, індустріальну базу, яку забрали сьогодні орки на Донбасі, ми повинні перенести в центр країни, на захід країни, щоб все ж таки дати робочі місця, дати розвиток Україні і дати можливість сьогодні, щоб бізнес все ж таки повірив в те, що ми працюємо заради майбутнього, заради довіри до парламенту. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Сергій Володимирович. Чи всі групи висловилися і фракцій, хто хотів? А, "Голос". Будь ласка. Я не бачу так, звідти.

Дякую. Шановні колеги, я б хотів застерегти від голосування цього законопроекту в цілому. На жаль, я не мав змоги переконати своїх колег в економічному комітеті з цього приводу, бо відключився, немає зв'язку. І хочу застерегти, що поправка або зауваження, які висловлені Головним науково- експертним управлінням, якраз говорять про небезпеку прийняття в цілому, і чомусь вони були не взяті до до уваги під час комітету, як я зрозумів. Тому ми фактично можемо відкрити скриньку Пандори після воєнного стану. Під час воєнного стану однозначно цей закон потрібний. Тому в цілому голосувати його небезпечно. Ми повинні зробити можливість повернення контролю Антимонопольного комітету і вказати чітко: чи після скасування воєнного, чи в інший момент – для того, щоб не було концентрації бізнесу, в яких руках ми можемо здогадатися. Дякую. Дякую. Всі вже, да, наче? Тоді переходимо до голосування, колеги. Прохання зайняти свої місця. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу проект Закону (за реєстраційним номером 7402) про внесення змін до розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо контролю за концентрацією суб’єктів господарювання у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України). Прошу голосувати.

За-194 Рішення не прийнято. Зараз, секундочку, я… По фракціях покажіть, будь ласка. Колеги, є пропозиція на повторне перше читання його спрямувати, і за той термін, який у нас буде між засіданнями, колеги його доопрацюють і, можливо, тоді навіть в цілому приймемо з другої спроби. Це наш з Мотовиловцем, ми доопрацюємо, добре, з Андрієм Вікторовичем. Ставлю на голосування пропозицію спрямувати на повторне перше читання законопроект за реєстраційним номером 7402. Прошу підтримати.

За-203 Рішення не прийнято. Повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання ми ще можемо. Ставлю на голосування пропозицію повернути суб'єкту на доопрацювання, будь ласка, реєстраційний номер 7402.

За-208 Рішення не прийнято. Закон вважається відхиленим, законопроект. Дякую. Далі. А давайте проведемо сигнальне голосування, бо тут щось колеги кажуть, що у когось не спрацьовують картки системно і так далі. Колеги, прошу проголосувати у сигнальному голосуванні. Будь ласка, голосуємо.

За-251 По фракціях? Можна по фракціях. У залі присутні більш ніж 226 депутатів, тобто ми можемо далі працювати. Далі у нас законопроект за реєстраційним номером 7345. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення окремих повноважень Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану. Перше голосування за включення до порядку денного сесії. Будь ласка, прошу голосувати.

За-222 Рішення не прийнято. Колеги, а можна запросити представників фракцій і груп до мене на невеличку нараду, щоб ми визначили ті законопроекти, які ми можемо сьогодні проголосувати, швидко їх проголосуємо і розійдемося, щоб не займатися зараз витратою часу. Підійдіть представники фракцій і груп, будь ласка, на одну хвилинку.

Шановні колеги, ми дійшли згоди про те, які законопроекти зараз ми розглянемо і які будуть мати потенціал, для того, щоб їх підтримав зал. Будь ласка, переходимо до законопроекту 4225: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища. Будь ласка, Ганна Вячеславівна Бондар. Якщо ви є, будь ласка, на трибуну. І у нас є правки.

Будь ласка, В'ятрович, "Європейська солідарність" 14:12:20 В’ЯТРОВИЧ В.М. Шановні колеги, насправді дуже важливий Закон про Національне військове меморіальне кладовище. Зважаючи на ту ситуацію, в якій зараз знаходиться Україна, зважаючи на те, що, на жаль, ми кожного дня маємо втрати серед загиблих героїв, які захищають Україну. У проголосованому нами в першому читанні законі в тексті міститься важливе положення, що на цьому кладовищі не можуть бути поховані особи, які, цитую, "обіймали керівні посади у комуністичній партії, у вищих органах влади і управління УРСР, СРСР, інших радянських республік, працівники радянських органів державної безпеки".

номер 23 на голосування і не підтримувати її. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми вшанували тих справжніх героїв, які зараз гинуть, захищаючи незалежність України. Дякую.

я можу прокоментувати. Шановні колеги, у нас спочатку законопроект, який був прийнятий у першому читанні, містив певні норми, з них були виключення, на виключення, не виключення. Відповідно комітет прийняв рішення створити конкретний перелік вичерпний тих осіб, які мають право бути похованими. Очевидно комуністів там немає. Тобто мова йде про те, що це Військове меморіальне національне кладовище, на якому можуть бути поховані люди, які захищали Україну, її суверенітет і незалежність і є учасниками бойових дій. Дякую. Прошу підтвердити цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Ставлю на підтвердження правку номер 23 народного депутата Клочка. Комітетом вона врахована, комітет просить залишити її врахування. Будь ласка, прошу голосувати.

За-209 Рішення не прийнято, правка не врахована. Будь ласка, пан В'ятрович, друга правка. 14:14:47 В’ЯТРОВИЧ В.М. Шановні колеги, поправка номер 30 так само прошу поставити на підтвердження. Вона пов'язана із поправкою номер 23. Дякую за те, що не підтримали попередньої поправки. Ця теж робить неможливим поховання на військовому

Будь ласка, ставлю на підтвердження правку номер 30… Будь ласка, позиція комітету, давайте спочатку послухаємо. 14:15:19 БОНДАР Г.В. Правка 30 врахована. А по суті щось можете? БОНДАР Г.В. По суті. Значить, я хочу нагадати, що у нас в Україні є три різних проекти. Це той законопроект, який ми розглядаємо: створення Національного військового меморіального кладовища. Окремо Указом Президента України від 2015 року передбачено створення меморіалу українських героїв. І окремо є Постанова Верховної Ради України від 2015 року, за якою має бути створено Український національний пантеон як місце поховання борців за незалежність України у 20-му році. Я хочу нагадати, що цей законопроект має довгу історію. Він виходить з Постанови Верховної Ради 2011 року. На той момент в постанові, дійсно, було положення про борців за незалежність, однак сьогодні ми розглядаємо законопроект саме про Національне військове меморіальне кладовище. в першому читанні там були включені борці за незалежність, а 30 правкою цю норму виключають. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ставлю на підтвердження правку номер 30 народного депутата Клочка. Комітетом врахована, комітет просить врахувати.

За-235 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Чи є ще бажаючі ставити правки? Можемо переходити до голосування законопроекту в цілому? Ставлю на голосування прийняття в другому читанні та в цілому законопроект за реєстраційним номером 4225 про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища з необхідними техніко-юридичними правками. Будь ласка, прошу голосувати.

За-286 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Руслан Олексійович. Шановні колеги, наступний законопроект 7342. Ми домовлялися з обговоренням. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо управління активами під час дії воєнного стану. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-270 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. За-246 Рішення прийнято. Шановні колеги, будь ласка, записуємося: два – за, два – проти. Для обговорення. Прошу.

Будь ласка, народний депутат Лаба Михайло Михайлович. 14:19:22 ЛАБА М.М. Доброго дня! Шановні колеги, законопроект був обговорений в комітеті, всі правки враховані, прошу переходити до розгляду. Дякую.

Володимир Кабаченко, фракція "Батьківщина". Колеги, по-перше, існує дуже велика різниця між текстом законопроекту, який був підготовлений до першого читання, і між текстом законопроекту, який ми бачимо сьогодні. І перш за все я хочу подякувати Комітету з питань антикорупційної політики за те, що вони зібрались і все ж таки змінили текст законопроекту і зробили його таким, який фракція "Батьківщина" із задоволенням підтримає. Але АРМА і проблеми з АРМА на сьогодні полягають зовсім в іншому: АРМА на сьогодні функціонує без голови. З однієї сторони, є конкурсна комісія, вона вже обрана, є кандидати, які вже надіслали свої резюме, біографії. І конкурсна комісія має сьогодні збиратися і обирати чинного голову АРМА, який буде впроваджувати діяльність АРМА послідовно і правильно. Тому, користуючись цим моментом, я хочу звернутися і до керівництва АРМА, і до людей, які співпрацюють з АРМА, і закликати їх до єдиного. Хай конкурсна комісія збереться, обере голову АРМА, і ми почнемо працювати з АРМА. А Комітет з питань антикорупційної політики буде контролювати діяльність, правильну діяльність цього органу. Дякую. Шановні колеги, шановні українці! Мені здається, вже кожного з нас має шокувати, що в нас любий закон нібито пов'язаний із намаганням допомогти нашим Збройним Силам і з тим, що ми тут маємо зробити все необхідне з законодавством для цього в залі. Цей закон також покликаний нібито для того. Але перед цим ми з вами розглядали той же Закон 7307, де абсолютно очевидно: до кінця не розібралися і запускаємо механізм, яким запустимо на наші оборонні підприємства різних диверсантів і тих, які будуть якраз копіювати нашу технічну документацію. Не спромоглися доопрацювати його до кінця. Я дуже незадоволена тим, що ми перестали обговорювати проекти законів про внесення змін до бюджету. Пане Голово Верховної Ради, скажіть, будь ласка, такої непрозорості, яку ми зараз з вами допускаємо, не може бути під час війни, зрозумійте, будь ласка. Перед цим збільшили дефіцит бюджету державного на 200 мільярдів, зараз на 278 мільярдів. Що ми можемо побачити? Лише розпорядження Кабінету Міністрів, яким ми надали право для того, щоб вони формували резервний фонд і розпоряджалися, бачили ті видатки, які є першочерговими. Але насправді ми не бачимо, а що профінансовано, наскільки насправді ми підтримуємо, у нас вистачає грошей для підтримки Збройних Сил України. Сайт Державного казначейства не працює. Ми позбавлені як депутати бачити, бачити, а що ж насправді відбувається з фінансуванням Збройних Сил України. Ну, досить писати на папері. Давайте робити ті дієві речі, які справді будуть допомагати нашій армії. І ще, я хотіла вам запропонувати таку пропозицію. Чи можете встановити все-таки для народних депутатів доступ до даних казначейства через електронний підпис депутата? Пане Голово, це буде означати, що тільки народний депутат може побачити отой звіт, яким ми раніше з вами користувалися. Зрозумійте, що тільки Державне казначейство публікувало всі дані щодо витрачання коштів. Якщо ми зможемо це бачити, чому нам не дати таке право через електронний підпис? ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, а що з регламентом у нас, я перепрошую, "Рада"? Та нічого нікому не страшно, я запитую в "Ради", ви вже 18 секунд більше перебираєте. Будь ласка, колеги. "Рада", будь ласка, чому через 2 хвилини не вимикається мікрофон? Дякую, Ніна Петрівна. Спасибі. Шановні колеги, дякую вам. Шановні колеги, будь ласка, приготуйтеся до голосування. Ми переходимо до прийняття рішення щодо цього закону. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, приготуватися до голосування. Шановні колеги, на Погоджувальній раді ми прийняли прийняти за основу, але я так розумію, що є вже згода прийняти в цілому. Є, да? Але, Анастасія Олегівна, там є якісь висновки комітету, які ми повинні врахувати, чи ні? Тобто з урахуванням пропозицій комітету чи ні? добре, дякую. Я зрозумів. Шановні колеги, тоді я ставлю пропозицію (приготуйтесь до голосування) прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7342. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо управління активами під час дії воєнного стану. Законопроект 7342. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-265 Рішення прийнято. Шановні колеги, як ми говорили, перед тим, як перейти далі, у нас кадрове одне питання, вже є рішення комітету, комітет засідав. Тому, шановні народні депутати, згідно з вимогами частини четвертої статті 12 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" за ініціативою 125 народних депутатів України до вашого розгляду пропонується питання про висловлення недовіри Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Денісовій Людмилі Леонтіївні, що має наслідком її звільнення з посади. Відповідно до частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України питання включається до порядку денного сесії позачергово, без голосування. Відповідні матеріали для розгляду цього питання вам надано в електронному вигляді. Шановні народні депутати, до мене звернулася з листом депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" з пропозицією поставити на голосування відповідно до частини третьої статті 6, частини другої статті 34 Регламенту Верховної Ради України питання про запрошення сьогодні на пленарне засідання Верховної Ради України віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірину Андріївну з наданням їй слова для виступу – до 5 хвилин. Відповідно до частини третьої статті 6, частини другої статті 34 Регламенту Верховної Ради, і ми домовлялись про це на Погоджувальній раді, ставлю на голосування пропозицію про запрошення сьогодні на пленарне засідання Верховної Ради України віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірину Андріївну з наданням їй слова для виступу – до 5 хвилин. Прошу голосувати, шановні народні депутати.

За-259 Рішення прийнято. Шановні народні депутати, до слова я спочатку запрошую віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Андріївну Верещук. Будь ласка, Ірино Андріївно.

В інших обставинах, напевно, я б не дозволила собі давати оцінку діяльності Уповноваженої з питань з прав людини, але виняткові обставини змушують нас робити виняткові кроки. Заздалегідь перепрошую, якщо моя риторика звучатиме дещо різко. Це не з метою когось образити, але з метою ясно та дохідливо висловити свою думку. Отже, активна фаза війни з Росією викликала величезну гуманітарну кризу через швидке поширення зони бойових дій, збільшення кількості внутрішніх переселенців та різке погіршення функціонування інфраструктури. Ми всі пам'ятаємо ці перші дні, важкі дні, тижні, коли було дуже-дуже важко. Люди чекали від влади адекватного гуманітарного реагування і, звичайно, в тому числі від Уповноваженого з питань прав людини. Проблема в тому (і це не тільки, на жаль, моя думка, я б дуже хотіла помилятись, але так не є), що ані тоді, в перші дні і тижні війни, ані зараз потенціал посади Уповноваженої з прав людини не використовується адекватно вимогам та викликам воєнного часу. прекрасний омбудсман у мирний час, але не у воєнний час. І це не лише моя думка, я підкреслюю. В перші дні війни я була змушена робити і виконувати роботу, яка ближче до ролі омбудсмена, ніж до функціоналу віце-прем'єр-міністра і міністра з питань реінтеграції. Йдеться про відкриття гуманітарних коридорів, йдеться про евакуацію цивільного населення із зони бойових дій, обмін полоненими, репатріацію тіл загиблих, повернення цивільних з російського полону, роботу з депортованими, особливо з дітьми. Коротко доповім, що зроблено за цей час. Відбулося 165 гуманітарних коридорів з шести областей. Евакуйовано більше 340 тисяч цивільних, в основному це жінки, діти, люди похилого віку і маломобільні. Ми провели 14 обмінів військовополоненими, звільнили 303 військових, а також повернули з полону 101 цивільну людину. Створили Національне інформаційне бюро відповідно до Женевської конвенцій, яке на сьогодні обробляє десятки тисяч звернень. Створили посаду Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин. І, на жаль, у нього теж є багато роботи. Одним словом, гуманітарний напрямок – це теж фронт не менш важливий, ніж той, де зараз ідуть бої, бо для перемоги ми маємо берегти цивільне населення і мінімізувати втрати серед цивільних. Я не кажу, що на гуманітарному напрямку все має робити омбудсмен, але його чи її роль є надзвичайно важливою. І, на жаль, сьогоднішня робота, як я вважаю, пані Людмили Денісової не відповідає викликам воєнного часу, і я буду говорити про це прямо. У нас недостатньо справжнього та адекватного гуманітарного реагування, і, на жаль, деякі інформаційні хвилі, які створюються саме з офісу Уповноваженого, напряму шкодять, вони мають шкідливий характер і завдають прямої шкоди сьогоднішній гуманітарній ситуації. Це стосується дітей, це стосується жінок, зґвалтувань. Я не буду всього повторювати, ви і так все це самі знаєте. ми не можемо не реагувати на проблему. Я розумію і усвідомлюю, що потенціал омбудсмена у воєнний час для цілей гуманітарного реагування має бути більшим. І на завершення я ще раз хочу вибачитися, що маю таку невластиву сьогодні функцію звертатись саме з такого питання до вас. Я знаю, що вирішувати вам і це буде тільки ваше рішення. І хочу принагідно усім подякувати. Ми з вами працювали, працюємо. Я знаю, тут багато… Дякую, Ірина Андріївна. Була запропонована така процедура, яка була сприйнята колегами на Погоджувальній раді: доповідь народного депутата, одного з ініціаторів внесення пропозиції – до 3 хвилин; виступ Уповноваженої Верховної Ради з прав людини – до 3 хвилини; співдоповіді від головного комітету – до 2 хвилин; виступи від депутатських фракцій і груп – до 16 хвилин (це по 2 хвилини на виступ); і прийняття рішення з цього питання. Всього – до 32 хвилин. Тому я ставлю запропоновану на Погоджувальній раді процедуру на голосування. Прошу голосувати.

За-222 Секундочку, колеги. 150 потрібно для процедурного рішення. Шановна "Рада", що з вами робиться сьогодні? Шановна "Рада", для цього рішення… Шановні колеги, неважливо. 222 – це достатньо для прийняття цього рішення. Шановні колеги, у нас… (Шум у

Зараз ми уточнимо цю інформацію,

Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Для доповіді запрошується один із ініціаторів внесення пропозиції народна депутатка України Олена Олексіївна Шуляк. Будь ласка, Олена Олексіївна. Шановний пане головуючий! Шановні народні депутати! Уповноважений Верховної Ради з прав людини – це особа, яка має здійснювати парламентський контроль з додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист кожного на території України. Уповноважений з прав людини – це незалежний інститут, який не повинен знаходитись під жодним політичним впливом. Відтак цю посаду повинна займати особа з кришталевою, чистою та незаплямованою репутацією. Ця людина повинна мати високий рівень соціальної емпатії, підтримувати комунікацію з усіма без виключення громадянами, які звертаються до неї про захист своїх прав, незважаючи на те, наскільки резонансним є те чи інше звернення. Нарешті, ця людина має забезпечувати ефективність роботи і виконання завдань такої важливої для суспільства інституції. Особливо це важливо сьогодні, коли в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти України здійснюються на нашій території безпрецедентні за чисельністю, цинізмом та зухвалістю порушення прав людини. Нам потрібно доводити факти порушення таких прав, кодифікувати і привертати увагу всього світу до таких злочинів. Тобто нам потрібна як національна, так і міжнародна довіра до того, хто перебуває на цій посаді. Отже, в нинішній ситуації на Уповноваженого лягає подвійний тягар роботи і подвійна відповідальність за результат. На жаль, коли ми говоримо про сьогоднішню ситуацію ми не можемо констатувати ефективність інституту Уповноваженого з прав людини, особливо під час війни. Фракція політичної партії "Слуга народу" ухвалила рішення запропонувати парламенту висловити недовіру Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Денісовій Людмилі Леонтіївні через чисельні чисельні недоліки в її роботі. Я дуже коротко зупинюсь лише на деяких фактах, які викликають найбільшу стурбованість. Перше. Ми маємо факт оприлюднення наприкінці квітня Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у соціальних мережах та ЗМІ інформації про місце переховування 58 дітей-сиріт в одній із церков міста Херсона. Це оприлюднення привело до того, що російськими спецслужбами ці діти були миттєво ідентифіковані та вивезені у невідомому напрямі.

публікували в соціальних мережах фото та відео влучання ракет і бомб в житлові квартали наших міст. Дякую. Шановні народні депутати, слово для виступу надається Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Леонтіївні Денисовій. Будь ласка, Людмила Леонтіївна. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Мандат і повноваження Уповноваженого Верховної Ради України визначений відповідно до статті 101 Конституції України, Законом про Уповноваженого та Паризьких принципів Генеральної Асамблеї ООН 93-го року. Це парламентський контроль за додержанням прав і свобод людини і громадянина Він поширюється на відносини громадян та органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб. Уповноважений акредитований статусом "А", повна відповідність Паризьким принцип і визнаний як законна, надійна, незалежна і ефективна установа. Цим також засвідчено авторитет України як держави, яка несе гарантії додержання конституційних прав та свобод людини і громадяни перебувають під її захистом. Рівень довіри суспільства до Уповноваженого підтверджується зростанням кількості осіб, які звертаються. Якщо у 2018 році це було 25 тисяч, то тільки за п'ять місяців цього року це вже понад 62, враховуючи 49 тисяч осіб, які звернулися на гарячу лінію тільки з 4 березня. Це відносно справ 95 тисяч осіб. В рамках здійснення Паризьких принципів Уповноважений зобов'язаний інформувати суспільство, громадян про ті порушення, які кояться на території відносно них, інформувати міжнародне суспільство для того, щоб було відповідне реагування. Я отримую всю цю інформацію від людей, які надають такі свідчення моїм працівникам, які працюють у всіх регіонах України, в тому числі в окупованому Херсоні, повідомлення від партнерських правозахисних організацій, інтерв'ю громадян, яких повернули з тимчасово окупованих територій Згідно статті 4 Закону "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини" встановлено, що діяльність тільки Уповноваженого, доповнюю, це діяльність державних органів. І саме у повноваженнях Міністерства реінтеграції є організація гуманітарних коридорів, надання гуманітарної допомоги та обмін полоненими. Я займалася обміном полоненими тільки тоді, коли до мене… і мене допустив Офіс Президента. Зараз я не буду читати лекцію про те, що стаття 12 не відповідає статті 10 Закону про…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 Шановні народні депутати, шановна президія, шановні громадяни України, Людмила Леонтіївна! Сьогодні ми отримали доручення спікера Верховної Ради України про те, що ми повинні терміново зібрати засідання комітету. Ми це зробили, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької-Луганської областей, Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних менших і міжнаціональних відносин розглянув це питання на своєму засіданні 31 травня, ініційоване відповідно до положень Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" 125-ма народними депутатами щодо висловлення недовіри Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Денісовій Людмилі Леонтіївні, що матиме наслідком звільнення її з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України на пленарному засіданні визначитись шляхом голосування щодо ініціативи народних депутатів України про висловлення недовіри. Тому, шановні народні депутати, я скажу від нашого комітету. На сьогоднішньому засіданні практично всі народні депутати, які були присутні, висловили подяку за діяльність Людмилі Леонтіївні. На кожному засіданні вона була з нами. Ми провели безліч виїзних засідань, моніторингових візитів. Тому наш комітет подякував за роботу і прийняв рішення, якщо є така ініціатива, Верховна Рада може і повинна визначитись, чи є достатньо голосів за таку ініціативу. Дякую. Дякую, Людмила Леонтіївна, за роботу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій і груп. Шановні колеги, записуємося на виступи від депутатських фракцій і груп.

Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, інститут Уповноваженого з прав людини – це надважлива інституція, і, на щастя, в Україні за останнє десятиліття розвинулася шалено потужна така структура з правозахисних громадських організацій. Тому до думки правозахисників ми також маємо прислухатися і приймати відповідні рішення. Оскільки така ініціатива виникла і в цієї ініціативи є належні обґрунтування, вони вже були сьогодні озвучуванні і нашою колегою Оленою Шуляк, тому я пропоную дійсно розглянути це питання, підтримати його і перейти до визначення нової кандидатури. А нова кандидатура має бути запропонована, власне, тим правозахисним середовищем, про яке я і говорю. Це повинна бути компетентна, професійна людина, яка працює в правозахисному середовищі тривалий час, має відповідну репутацію і визнання у цьому середовищі. І ми з вами повинні будемо таку людину підтримати. На сьогодні є пропозиція про висловлення недовіри пані Денісовій. Я вважаю, потрібно їй подякувати за зроблену роботу, але також дати оцінку тому, що не було зроблено або було зроблено не достатньо ефективно. І я надіюся, що наступна Уповноважена чи Уповноважений з прав людини буде належним чином у тому числі реагувати на депутатські запити і звернення,

ще у мирний довоєнний час. У нас були зауваження до цієї людини, яка, на мій погляд суб'єктивний, не зовсім ефективно виконувала свої службові обов'язки. Я чому маю моральне право про це говорити? Тому що я завжди читаю цю спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Я завжди моніторю ті позиції і виступи, які є по найбільш гострим питанням. І що я можу сказати? Що є абсолютно політична заангажованість. Здавалось би, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, а є повна політична заангажованість. В чому це проявляється?

статтю Конституції, що кожен має право на захист, незалежно від того там, які політичні, інші погляди. Тільки суд може встановити, хто винен, хто – ні. А на сьогоднішній день ми говоримо про те, що не було належної реакції по позиціях нападів на журналістів, нападів на наших колег, на інших людей, які мають у суспільстві так само захист від однієї і тієї ж людини, це раз. Другий момент. Так само про мирний час, коли ми говорили з вами, чому у нас були зауваження. Тому що у нас у суспільстві запроваджувались санкції, здійснювалися політичні репресії до окремих політиків. Був ряд моментів, які на сьогоднішній день є неприпустимими. Ми почули хоч слово, хоч слово від Уповноваженого з прав людини? Жодного. Спеціально провели медіамоніторинг – жодної реакції щодо цих моментів. Тому на мій погляд, такі люди, які політично вмотивовані і заангажовані, не мають морального права займати таку посаду.

Зараз відбувається ганебний фарс, коли коаліція колишніх проросійських депутатів з проросійських партій і частина більшості хоче незаконно всупереч Конституції, всупереч міжнародним зобов'язанням України зняти омбудсмена. Підстави які? Ви посилалися на рішення правозахисних організацій, на них? Всі як одна правозахисні організації стали на захист Денісової. Так, у нас є до неї претензії, але величезна кількість людей, воїнів, членів їхніх сімей дякує Денісовій, дякує омбудсмену. Всі правозахисні організації звертаються зараз до міжнародних організацій. Ви хочете в Європейський Союз чи кандидатство? Ви порушуєте не просто Конституцію – цілу низку норм і статтю 55, і статтю 64. Ви порушуєте статтю 18, статтю 85, 101 Конституції, звільняючи омбудсмена без жодних підстав тільки тому, що вам хочеться попіаритися нібито на майбутніх успіхах. Дай боже, щоб вони були, ми за це молимося. Але якщо ми будемо порушувати закони і Конституцію, порушувати міжнародні зобов'язання перед Радою Європи, жодних успіхів не буде. А кого ви хочете призначити, де ці прізвища? До кого зараз звертатися дружинам і родичам тих, хто в ув'язненні, тих, чиї права порушуються? Хто буде ними опікуватися? Ви хочете їх кинути і знову забути про них? Не можна за це голосувати, не можна порушувати Конституцію і законні норми. Ми будемо категорично проти. Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ставлю на голосування пропозицію про висловлення недовіри Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Денісовій Людмилі Леонтіївні, що має наслідком її звільнення з посади. Шановні народні депутати, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-234 Рішення прийнято. Шановні народні, прошу комітет разом з Апаратом Верховної Ради України оформити постанову за наслідком прийнятого нами рішення. По фракціях покажіть. наступне питання. Наступне питання, 5864. Шановні колеги, ми домовлялися, що ми приймаємо за основу і в цілому це питання. Але з обговоренням, так я розумію? Без обговорення? Шановні колеги, ми повинні проголосувати спочатку. 5864, це проект Закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-248 Рішення прийнято. Шановні колеги, я прошу не розходитися. Ми домовилися, коротке обговорення, хто хоче, той записується. І після цього ми маємо підтримати цю президентську ініціативу за основу і в цілому. Будь ласка, не розходьтеся. Прошу записатися: два – за, два – проти. Будь ласка, записуються ті фракції чи групи, які бажають виступити.

Шановні колеги, цей проект продовжує ініціативу Президента Зеленського, яка була озвучена в Указі Президента 24 серпня про День Української Державності. На жаль, думкою фахівців тут цілковито знехтували, до розробки цього указу відповідно до законопроекту не долучали ні Інститут історії, ні Український інститут національної пам'яті. Відтак в указі Президента з'явилася абсолютно штучна конструкція Київська Русь, яка вигадана російськими істориками саме для привласнення Російською імперією історії Русі. Днем державності визначено День хрещення Русі-України, хоча на момент хрещення наша держава існувала уже понад сотню років. Нині нам пропонують підтримати цю ініціативу законопроектом, який зробить цей день ще і вихідним. Таким чином замість впорядкування календаря державних свят, в якому, на жаль, досі є українські релігійні старі советские свята, ми вносимо в нього додатковий безлад. До вже існуючих трьох вихідних днів влітку ми додаємо четвертий і так проблему нормальної роботи бізнесу ускладнюємо і попри те, що в Україні серйозні економічні проблем, ми їх ускладнюємо додатковим вихідним днем. Крім того, День Державності як державне свято і вихідний менше як за місяць перед Днем незалежності може призвести до розвивання важливості саме цього, другого свята – Дня незалежності, яке на сьогодні є головним святом кожного українця. Призначений саме на 28 липня цей день розвиває вкрай важливий для української церкви свято – День хрещення Русі України, це день народження української церкви. Врешті це схоже на наслідування російських взірців, де саме День государственности роблять головним державним святом в Україні. Тому прошу не підтримувати цієї ініціативи. Дякую. Будь ласка, Нестор Іванович Шуфрич. Шановні колеги, і після цього переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів до зали. Будемо голосувати за основу і в цілому. Будь ласка, Несторе Івановичу. Я думаю, що в цей період це дуже важливе рішення для нашої держави. Будь ласка. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, саме в День хрещення наші великі предки зробили свій вибір і абсолютно логічно, що саме з цією подією і саме з цим днем ми і пов'язуємо становлення нашої Української Державності. Київ завжди буде Києвом. І ми нікому не позволимо красти нашу історію. Наша група підтримає цей законопроект. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, прошу приготуватися до голосування. Шановні друзі, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (законопроект 5864). Прошу народних депутатів голосувати.

Шановні колеги, завершальний законодавчий акт, який ми розглянемо сьогодні, прошу зібратися з силами, 6070-1. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу (це друге читання). 6070. Зараз я його знайду. Шановні колеги, ми домовлялися, що поправки будуть ставити фракція "Батьківщина" і група "Довіра". Правильно? "Довіра" зняла ці поправки, я так розумію. "Батьківщина" теж зняла, да? Все. Шановні колеги, тоді голосуємо. Боже, я дякую вам за компроміс. Дякую. Шановні колеги, тоді я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект 6070-1. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні народні депутати, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Ми не закриваємо пленарне засідання. Про час і місце наступного нашого зібрання вам буде повідомлено завчасно. Шановні колеги, продовжуємо разом захищати рідну землю. З нами правда, з нами Бог! Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили! Слава Україні!